и това не е изненада за никого. За втора поредна година обаче българските деца, техните родители и учители нямат никаква представа какво ги очаква с идването на новата ковид вълна, за която знаехме, че ще дойде Постоянно говорим как българските деца са изключителен приоритет на държавата, а нямаме ясен план за действие, който да разясни на обществото срещу какво ще се изправи само след 20 дни. дни. Нека да обърнем внимание на международните институции и техните становища: на 12 юли 2021 г. УНИЦЕФ и ЮНЕСКО излязоха с общо изявление, призоваващо правителствата да организират така мерките си за справяне и ограничаване на вируса, че училищата да бъдат последната институция, която да бъде затворена при налагане на ограничения, но да бъдат и първата, която започва да работи при разхлабване на мерките. Европейският център за контрол на заболяванията наред със Световната здравна организация са единодушни в своите препоръки – към решение за затваряне на училищата следва да се прибягва само в краен случай и това не е случайно.

Психолози и родители у нас подават сигнал, че в резултат на дистанционното обучение през последната една година се забелязва драстична демотивация, потиснатост, понижено желание за участие в учебния процес, както и депресивни състояния у децата. Въз основа на проучванията, направени у нас през тази година, родители потвърждават, че в условията на онлайн обучение близо една четвърт от децата между 12 и 15 години изобщо не се виждат на живо с други деца. Наблюдава се притеснителна тенденция, при която всяко десето дете страда от затруднение в общуването, а 30% от децата имат по големи проблеми с ученето. И когато говорим за учебен процес, не бива нито за миг да забравяме неговите настойници учителите. А те са основният рисков контингент в учебните заведения. Изключително важно е да знаем какво прави Министерството на образованието и науката, за да предпази учителите и дали е подготвило информационна програма с цел ускоряване процеса на ваксинация? У нас, за съжаление, тенденциозно се забравят и децата със специални образователни потребности. За тях общуването с техните връстници е възможно основно в центровете за специална образователна подкрепа. Това общуване за тях е и животоспасяващо. Какъв специален режим е предвидило Министерството за тях също не е ясно. Безкрайно много въпроси чакат отговор броени дни преди началото на учебната година: кой е органът, който ще обявява преминаването от трето към четвърто ниво във връзка със заболеваемостта от COVID-19 у нас, и дали това ще се случва на регионално или на национално ниво? Ще бъде ли осигурено безплатно и неограничено тестване на всички служители в образователните институции и деца при наличие, естествено, на определени условия? Според Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 е посочено, че при ниво 3 на заболеваемост между 250 и 500 заразени на 100 хиляди училищата ще работят при график, изработен от Министерството. Този график все още не е готов или поне ние не знаем за него. Не знаем дори дали ще има сапун и топла вода във всички училища, което задължително трябва да бъде осигурено, за да поддържаме хигиенните условия. От друга страна, през изминалата учебна година станахме свидетели на изключителна праволинейност в образователната система, която безмилостно се придържаше към предварително разписаните учебни планове и образователни стандарти, без да се съобрази с перипетиите и извънредните обстоятелства, пред които бяха изправени учениците и техните родители, които също взеха равноправно участие в образователния процес заедно с децата си. Засега промени няма в тази насока, освен че са осигурени таблети, което е много добре, но не се предвижда никаква системна промяна в самото образование, като например: повече занимания на открито, повече спортни дейности или дейности, подпомагащи психиката на децата. В момента това, което се наблюдава, не е подготовка да затворим училищата последни, а да ги затворим първо тях и при първа възможност да минем в условия на дигитално обучение. Затова предлагам днес да направим опит наистина да приоритизираме децата и да работим с един учебен процес, който няма да е пагубен за деца, учители и родители, защото днес е 18 август, учебната година в детските градини започва на 1 септември, а за учениците – на 15 септември. България е страната с най-ниско ниво на ваксинация в Европа, а децата в България са 1 милион и 200 хиляди. Затова не можем да си позволим и ден повече отлагане на тези жизненоважни за страната въпроси и разчитаме на професионализма и на добрата воля на Министерството да ни съдейства за всички тези въпроси. Благодаря Ви, госпожо Белобрадова. Господин Министър, заповядайте. Имате 10 минути, за да ни информирате за въпроса, предмет на изслушването.

многостранен въпрос, след което ще вляза в неформален режим на отговори на останалите въпроси, които ще зададете. След две тежки години на обучение в условия на пандемия Министерството на образованието и науката прави всичко възможно да подготви образователната система за поредната вълна от COVID 19 така, че да осигури възможно най-качествено обучение с възможно най-малък риск за здравето на учениците, техните преподаватели и семействата им. Анализът на Министерството на образованието и науката за ефектите от провеждането през миналите учебни години дистанционно обучение показа сериозни образователни дефицити за големи групи ученици. Затова наша основна цел е осигуряването на максимално продължително присъствено обучение през предстоящата учебна година. В изпълнение на тази цел разработихме насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка.

Разписаните в насоките задължителни и препоръчителни мерки осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип отделен клас, отделно училище или училища в отделено населено място в съответствие с конкретната епидемична обстановка, спецификите на училището и учениците. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост, при тъмночервено ниво на заболеваемост. Разработени са четири варианта за работа на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностно развитие през новата учебна година. Те са на базата на здравните показатели за заболеваемостта от COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитието на пандемията. При най-лекия – зелен сценарий, със заболеваемост, по-ниска от 100 човека на 100 хиляди души, и при жълтия сценарий – от 100 до 250 на 100 хиляди човека, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и на Министерството на здравеопазването за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. И при двата варианта при единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 директорът след задължително предписание на районните здравни здравни инспекции карантинира цялата паралелка и децата учат електронно. Ако само един ученик в класа е карантиниран като контактен, само за него директорът организира електронно обучение. При второто ниво на заболеваемост, ако в училище или в Център за подкрепа на личностно развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок и не може да обезпечи присъствен учебен процес, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или в конкретния Център за подкрепа. Това става чрез аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката след решение на Педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет на училището. Директорите на Центровете за подкрепа се обръщат към кмета на населеното място. Предложението за това може да се направи и след решение на Регионалната здравна инспекция или на областния, общински координационен съвет. Към дистанционно обучение преминават първо учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация –учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до – IV клас, ще учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено. При заболеваемост от 250 до 500 на 100 хиляди на национално ниво или на областно ниво, в така наречения червен сценарий, училищата работят по график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделните училища със случаи на COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарий. Ако броят заразени ученици и персонал от присъствените паралелки по определения от МОН график нараства, тогава директорът на училището предлага на министъра то да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално дълго присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности. Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 хиляди, тоест тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение като устройства. За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервен сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал, като в този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия. Предвиждаме специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай. Ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания. Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Те включват и познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване и други, в стаите учениците трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. В сила остават протоколите за действие при дете и възрастен при симптоми на вируса. Изключително важно за безопасното протичане на учебната година е ваксинирането на педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции. Към началото на юли тази година са имунизирани едва 30% от учителите и 40% от директорите. Ето защо повече от месец МОН провежда активна разяснителна кампания по тази тема. Вече се проведоха над 40 регионални срещи, в които се включиха над 85% от директорите на училища и детски градини. В тях участваха над 20 медицински специалисти, които отговаряха на въпроси, и срещите в момента продължават на локално равнище. За да стимулираме образователните институции, достигнали 70% ваксиниран персонал, персонал, въведохме специални свидетелства. Досега са издадени 34 такива документа, като броят на подадените заявки продължава ежеседмично да нараства. В края на август МОН ще направи ново проучване за нивата на ваксиниране в образователната система. За осигуряване на безпроблемно обучение в електронна среда Министерството ще осигури недостигащите 40 хиляди електронни устройства. Вече са поръчани 15 500 преносими компютри по действащи договори. Очаква се те да стигнат в училищата до края на месец септември. Миналата седмица обявихме обществена поръчка за 24 500 таблета, които ще бъдат доставени през октомври. Работим също за гарантиране на достъп на всички ученици до интернет. Осигуряваме методична помощ на учителите за развитие на дигитални компетентности и увереност при използване на уеб решения в обучението за организиране и провеждане на учебен процес в електронна среда, включително обмяна на добри практики, разработване на онлайн уроци и други чрез национални програми, като „Иновации в действие“, „Квалификация“, „Бизнесът преподава“ и проекти „Образование за утрешния ден“ и „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Използва се изградената Национална библиотека за споделени електронни ресурси. За преодоляване на образователните неравенства и в присъственото, и в електронното обучение МОН смята за изключително важна ролята на образователните медиатори. Ето защо сме осигурили заплащането на техния труд до края на януари 2022 г. с допълнителни европейски средства по проект „Подкрепа за успех“. За следващия период това ще бъде приоритетна мярка по новата европейска програма „Образование 2020 – 2027 г.“ Уважаеми госпожи и господа, в рамките на представеното ми време за отговор не мога да изброя всички мерки за провеждане на новата учебна година. При интерес от Ваша страна съм готов да отговоря на поставените допълнителни въпроси. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към задаването на първите въпроси от парламентарни групи. От „Има такъв народ“ – заповядайте, господин Пламен Николов.

онова, което ми прави ужасно грозно и жалко впечатление, е, че когато се обсъждат въпроси, свързани с образование, наука, касаещи нашите деца, касаещи нашето бъдеще като нация, парламентарната зала е празна. Това, разбира се, говори за цивилизационна незрялост и ми се иска следващия път, когато обсъждаме такива въпроси, които са от изключителна важност дори за националната сигурност на страната в един по-далечен план, интересът наистина да бъде доста по-голям от Ваша страна. това встъпление, господин Министър, имам следното питане към Вас – Вие знаете, че досега винаги сме действали по един реактивен начин. Тоест случва се нещо – пандемична криза, епидемична криза, и ние започваме да следваме онова, което се е случило. Та мисълта ми е дали не бихме могли да преминем към по-проактивен режим и да помислим, да кажем, в насока тогава, когато здравните власти дефинират един такъв бъдещ пандемичен курс, да кажем, той ще бъде със съответните прогнозни данни, и да направим една съобразена с това учебна програма? Какво имам предвид? Знам, че това е тотално непопулистко изказване, което ще направя сега, но може би е работещо, защото работи в някои други световни и европейски образователни системи. Тоест мислили ли сте по въпроса да преместим графика на учебната програма и например да го удължим през юли месец и да се започне учебната година също така от 1 септември, за да може след Коледа и до 15 февруари, когато са най-жестоките данни по отношение на здравната обстановка у нас и в пандемичен, и в епидемичен смисъл, това да бъде избегнато? И понеже при всички положения ние отиваме към онлайн обучение в бъдеще, дори без да имаме пандемични взривове, това е една технологична тенденция, такъв е просто еволюционният цикъл, в който живеем, дали сте мислили, тъй като би могло да бъде изключително подходящо, да се изработи наша родна система, искам да кажа софтуер, който да бъде разработен от МОН, поддържан от МОН и съобразен с изискванията на МОН, в който има съответно и тестови модули? Защото знаете, че това е един от основните проблеми при изпитването на учениците в средна степен например, че и на студентите – начинът, по който се осъществяват тестовите и и всички свързани с това процеси, и тяхната адекватност от гледна точка на ефективността и измеримостта на резултатите. Това са моите въпроси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Николов. Господин Министър, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Всъщност бих казал, че вече се намираме в проактивен режим. Министерството на здравеопазването публикува неговите указания как да се действа при развитие на епидемичната среда и следвайки тези указания, защото Министерството на образованието и науката трябва да се съобразява с тях, именно подготвихме тези насоки. Единствената причина те да не са показани публично до момента е, защото е редно да бъдат съгласувани първо междуинституционално и този процес тече в момента. На 24 август предвиждаме среща на Отрасловия съвет, тя е насрочена вече. След като обсъдим и със социалните партньори, ще бъдат качени, така че всеки един учител, всеки един родител да може да види какви са насоките за провеждане на учебните занятия. Това, което също искам ясно да поясня, е, че ние имаме желанието, това е дефинирано навсякъде в насоките, максимално дълго да работим в присъствено обучение. Но епидемичната обстановка се развива по нейните си закони и това, което виждаме, е, че през месец септември вероятно ще имаме много високи нива на заболеваемост. Търсенето на електронни устройства не е защото искаме да започнем електронно, а защото трябва да бъдем готови за всеки един сценарий, включително и най-тежките. По отношение на онлайн платформата, всъщност тези разговори и подготовка вече се водят в Министерството на образованието и науката, но там има няколко въпроса, които трябва да бъдат решени, за да бъде ефективна тази посока. Първо, трябва да имаме ясна посока как ще използваме наличните вече електронни ресурси, които са налице, как ще свържем с международните ресурси. Това е въпрос, който обсъждаме в момента. Направянето на една такава платформа, подготовката ѝ изисква време, със сигурност няма как да се случи за тази учебна година. Затова ние сме го предвидили да бъде една от основните дейности по по време на следващата учебна година, в зависимост от това кой ще бъде министър. Това ще бъде един от приоритетите със сигурност. Това, което е изключително важно обаче да се каже, е, че наличието на тази платформа не е достатъчно, за да тръгне учебният процес. Ние имаме нужда от подготовка на учителите, което също изисква време, така че най-добрият вариант е да се използва следващата учебна година, за да бъде подготвена платформата и да се използва следващата лятна ваканция, за да могат да бъдат подготвени учителите максимално. Тя може да бъде въведена тогава, когато учителите са готови да я използват по съответния начин.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми професор Денков! Правителството, в което участвах, направи изключително много усилия по отношение на приобщаването на деца обратно в клас. Знаете, че съвместно с екипи на учители, социални работници, лекари, полицаи и общински ръководители успяхме да върнем в клас почти 50 хиляди деца от уязвимите групи и повече от 20 хиляди деца със специални образователни потребности учат в общообразователните училища. В този смисъл въпросът ми към Вас е: как ще продължите работата по Механизма за обхват на деца в образователната система, защото именно децата от уязвими групи – тези със специални образователни потребности, са в най-малка степен възможни да провеждат обучение в онлайн среда? Споменахте за това, че сте поръчали 24 хиляди устройства, но бяха осигурени почти 108 хиляди устройства. Само с устройствата няма как да проведем действително качествен учебен процес. какви са Вашите конкретни мерки, които ще предприемете за приобщаването на децата от уязвими групи и на децата със специални образователни потребности, включително и как възнамерявате да продължите договорите на образователните медиатори, за което споменахте, тъй като бюджетната актуализация още не е приета, а Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ няма да може да започне от януари месец? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, госпожо Сачева. Заповядайте, господин Министър. Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Сачева, наистина много важно е да се подчертае, че само електронното устройство няма да решат проблемите. Затова, опитвайки се максимално ефективно да използваме времето до началото на учебната година, комбинирахме няколко типа мерки. закупените вече устройства, ние направихме допълнително запитване какви са нуждите, къде липсват електронни устройства. Поръчаните 40 хиляди устройства, за които стана дума, с два различни източника на финансиране, всъщност допълват това, което липсва след закупуване на предишните устройства. По този начин с това, което имаме като информация, ние елиминираме всяка възможност – учител, дете, да каже: аз нямам достъп и затова не мога да се включа в електронно обучение. Не по-малко важно е това, че в насоките ние отделихме раздел, който е „Насоки към работа с деца със специални образователни потребности“, където изрично е посочено, че те преминават към дистанционно обучение последни – в краен случай, и в тези случаи се предвиждат допълнителни занимания с тях, които да им позволят индивидуално, с педагогически специалисти и учители, и другите педагогически специалисти, по максимално възможен начин да използват ресурсите, които се предлагат. Ще видите Насоките как са разписани. Те са отделно за децата със специални образователни потребности. Това е именно за да не се загуби тяхното значение, акцентът върху тях в цялата система от насоки. По отношение на децата, които са в риск, извън тези със специални образователни потребности. Това, което направихме, е да актуализираме Механизма за обхващане, като видим отново датите как са разположени във времето, каква е ролята на различните институции, защото, както знаете, там участват различни институции. Осигурихме заплащането единствено чрез оперативните програми, без да вземаме средства от бюджета, за да не бъдем специално в тази дейност зависими от актуализацията. Разбира се, от бюджета за 2022 г. трябва да се отделят средства, с които да се покрие периодът до началото на новата Програма „Образование“. Това, което сме предвидили допълнително, е в началото на месец септември да имаме специални сесии за обучение на екипите по места, за да бъдат те подготвени за новата година – ако има нови хора, ако има актуализация на Насоките, да знаят какво трябва да направят през следващия период, защото е ясно, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, в новите условия на корона криза светът и България са изправени пред трудности, за които много системи не бяха подготвени. Това се отнася и за системата на образованието. След въвеждане на извънредното положение в страната от 13 януари 2019 г., първите проблеми в образователната система, които БСП установи, бяха свързани с липсата на електронни устройства за ученици и учители, достъп до интернет и подготовката на учителите за работа в електронна среда, беше направено проучване, което констатира над 45% прегряване при учителите в работата им в тези условия и това са само част от основните проблеми. За трета учебна година според изнесените данни ще се наложи системата на образование да продължи да работи в тези условия. Успешното преодоляване на всяка една криза може да стане само на базата на добър анализ на възникналите проблеми. През миналата учебна година МОН заяви, че има поръчано изследване и анализ от външен изпълнител за нивото на знанията и уменията на учениците в условията на ковид и електронно обучение.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! С встъпването на служебното правителство ние дефинирахме четири приоритета. След първия – успешно завършване на учебната година, вторият беше именно извършване на задълбочен анализ, който да допълни всяка известна информация за това къде са основните проблеми. Част от резултатите от този анализ изобщо не са тривиални. Ако погледнете средния резултат от националното външно оценяване, от държавните зрелостни изпити, ще видите, че средното ниво на резултатите не се отличава съществено от предните години. Имайки предвид леките разлики в задачите, в начина, по който се формулират въпросите, може да се каже, че средно те са на близко ниво. Това обаче, което показа анализът, е, че това средно ниво се състои от два съвсем различни елемента. Има ученици, които имат добре подготвени и образовани родители, имащи време да се занимават с тях, даващи възможност за частни уроци извън стандартните занимания, които се предвиждат в училище, дори и електронно и част от тези ученици даже са повишили резултатите си в резултат на това обучение, но това е сравнително малък дял, който е свързан със специфични условия в семейната среда, които дават възможност за по-добър фокус върху обучението и образованието без без разсейване в училищна среда. По никакъв начин това не означава, че обучението вкъщи е по-добро. Това означава, че локално можем да намерим такива случаи. обаче, което се вижда много ясно, е, че всички рискови групи, особено децата, които са в риск от отпадане, са понижили значително резултатите си и оттам рискът за отпадане в следващите години е повишил значително. Говорим за деца, които по различни оценки попадат между 20 и 25% от учениците спрямо това, което очакваме да завърши на 16-годишна възраст. Разбира се, това не означава, че ще отпаднат 20 – 25% от учениците, това означава, че те са в риск и срещу този риск трябва да се работи. Какво е направено? Както казах, насоките са дефинирани много ясно, така че за излизане в дистанционно обучение

градини, да бъдат включени навреме, защото всички дефицити след това се акумулират и децата биха изпаднали в по-късна година, дори и да не изпаднат в тази. Второто, което направихме, е да осигурим тези устройства, да осигурим медиаторите да бъдат налични през съответния период, да създадем организация за обхождане на адресите и и да имаме информация през цялото време кои са децата, които в момента не посещават училища, а подлежат на обхват, и съответно методично да подпомагаме учителите за работа с тези деца, включително и чрез курсовете по квалификация, където, както вероятно знаете, учителите и директорите на базата на заявките на учителите, дефинират къде са най-големите дефицити и съответно от каква допълнителна квалификация имат най-голяма нужда за следващия период. Квалификациите се провеждат в момента. Те започнаха от месец юли, продължават и до месец ноември, включително има осигурено финансиране по Националната програма „Квалификация“, така че ще използваме максимално времето, средствата, които има, за да осигурим обхвата на децата. Допълнително – преди две седмици струва ми се, отделихме и 500 хил. лв. по Националната програма, свързана съвместната работа на учителите с родителите, така че да използваме отново периода преди 15 септември за максимално осигуряване на съдействието на родителите за децата в рискови групи. Благодаря Ви, господин Министър. За първия въпрос от „Демократична България“? Заповядайте, госпожо Белобрадова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, радвам се, че имаме възможност да влезем и малко в конкретика, а именно, както Вие споменахте, според Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 детските градини се предвижда да работят дори при ниво четири на заразяване, което означава, че 100% от персонала трябва да бъде ваксиниран, както и родителите на децата, които ще посещават тези детски градини. Истината е, че в самия план е използвана думата „семейство“, а не „родители“, което не се знае точно как се тълкува. Как се тълкуват ситуациите, в които родителите на децата са разведени, как се тълкува ситуацията, в която детето живее на адрес, на който има хора, които не са ваксинирани, как изобщо осигуряваме възможност, когато единият родител липсва и нямаме контакт с него, той да удостовери, че е ваксиниран? Другият ми въпрос е: самите служители на детските градини – означава ли, че трябва да бъдат до един ваксинирани, или просто детските градини ще имат възможност да работят частично само с персонала, който е ваксиниран, а този, който не е, да не бъде на работа и при какви условия няма да бъде на работа?

Благодаря Ви за този важен въпрос, който позволява да обясня какви са принципите и логиката на формулирането на насоките. Ясно е, че при подготовката на тези насоки се сблъскват два диаметрално противоположни подхода. Единият, който изисква пълно, без прекъсване присъствие в детските градини и в училищната мрежа и, вторият, при който максимално се опитваме да запазим здравето както на децата, така и на родителите, така и на учителите, педагогическия и непедагогическия персонал в цялост. Ясно е, че няма как да се комбинират тези два противоположни възгледа, без да се направи известен компромис. Компромисът, който е направен, е следният. Има общи насоки, които дефинират ясно как да се подходи във всеки един от тези случаи на национално, областно и училищно ниво, след което в рамките на тези насоки е дадена сравнително голяма свобода на директора, на педагогическия персонал, който трябва да одобри част от решенията на Обществения съвет, който също трябва да бъде съгласен с тези решения. В рамките на това, което е дефинирано от Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, защото те са институциите, които носят основната отговорност за здравето на хората, да търсят гъвкави форми за решение на ниво училище в зависимост от това каква е конкретната ситуация. Вие показахте няколко възможности. Ако един или двама от персонала на една детска градина не са ваксинирани и не искат да се ваксинират, те могат да излязат в неплатена отпуска. Ако градината може да изпълни своите задължения, тя ще продължи да работи. Ако обаче се окаже, че обективно ние нямаме достатъчно персонал, за да води тези занятия, градината ще трябва да спре да работи. По подобен начин е подходено и в училището. Разгледани са няколко възможни случая. Ако училището има възможност да продължи да осъществява присъствения процес, и това не влиза в противоречие с препоръките на Министерството на здравеопазването, то трябва да продължи да работи, но ако се окаже, че учителите са се разболели, обективно нямаме възможност да продължи този процес, тогава има процедура, при която със санкцията на регионалната здравна инспекция учебният процес присъствено се спира и се преминава с решение на министъра на образованието и науката към дистанционно обучение. Постарали сме се максимално да дадем възможност за комбиниране на тези общи мерки на национално и регионално ниво с гъвкавост, която да позволи на училищата по инициатива на директора със съгласие на педагогическия състав и Обществения съвет да вземат решения, които зависят от конкретната ситуация. Отново един пример да дам. Акцентът не е върху това колко учители в училищната мрежа са ваксинирани или неваксинирани. Това, което искаме да знаем, е какъв е процентът на децата, които са се разболели, и имаме ли обективната възможност да водим присъствения процес с учители, които са на място? Ако няма достатъчно учители, няма как – ще трябва да минем към другия начин на обучение.

Първо ще започна с една лека бележка, може би господин Николов нямаше предвид учебните програми, а графикът на учебното време, защото съдържанията са твърде различни. Слушах внимателно и въпросите, и отговорите, но и предварително се запознах с докладите, които са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката във връзка с последствията от пандемията и поглед напред – мисля, че така бяха озаглавени. И там в един от докладите прочетох нещо важно според мен

Може би с известна резервираност към отчетеното, че COVID 19 не е основният проблем, но това, че има дългосрочни структурни проблеми ме кара да заявя, че дебатът за образованието тепърва предстои. Той ще бъде много сериозен, доколкото този парламент има живот, пък и в следващия. Във връзка с въпроса, който е зададен от госпожа Белобрадова, аз ще се опитам да огранича и моите въпроси в рамките на така зададения въпрос, а не да го разширявам в голям дебат, във връзка с един от докладите за детските градини. По голямата част от директорите и учителите в детските градини, уважаеми колеги, не са участвали в обучение във връзка с електронната среда, в която работят. 46% от учителите отговарят, че имат нужда от допълнителна квалификация за организиране на обучение от разстояние в електронна среда; 34% – от осигуряване на технически средства за свързване с родителите; 27% – от допълнителна квалификация за работа с родители; 26% – от осигуряване на избор от електронни ресурси. Въпросът ми към министър Денков е: в Националната програма за квалификация на учителите предвидено ли е обучение на учители и директори от детски градини? И тъй като говорим за квалификация, нещо, което продължава да съществува като практика в Министерството, в Регистъра за обучение винаги се дават, в последно време, откакто го има Регистъра, програмите, но не и тези, които организират самите квалификации и обучение.

Благодаря Ви. Понеже поставихте въпроса за срока за започването на учебната година и аз моля за извинение, че изпуснах тази част от въпроса на господин Николов. Както виждате, ситуацията с епидемията е много динамична. Само преди две или три седмици очаквахме, че вълната ще бъде в края на месец септември и началото на октомври, ако погледнете това, което се предвиждаше, беше тогава. Сега виждаме, че много по-бързо се променят нещата, което означава, че е много трудно да се предвиди два или три месеца предварително как ще се развие епидемията. Поради тази причина това, което се опитваме да направим, е максимално да използваме сегашния календар с ясното съзнание, че ако е по-дълга епидемичната вълна, което не се очаква в момента, но нали това е ситуацията – може да се потърсят възможности за компенсиране на проблемите, които е имало през учебната година. Както знаете, в края на миналата учебна година беше използвана една седмица допълнително, за да могат да се компенсират изпуснати занимания. Също така знаете за Националната програма „Отново заедно“, че потърсихме възможност тя да бъде комбинирана със занимания с децата, но ние нямаме никаква възможност днес да предвидим какво ще се случи през 2022 г. по отношение на епидемичната вълна. Затова аз не бих тръгнал отсега да планирам удължаване на учебната година през месец юли и други възможности, които могат да се разгледат, но по-късно в хода на учебната година. По отношение на Регистъра, който споменахте. Поне аз, доколкото съм запознат, в Регистъра освен темите е известно и кои са институциите, които ще водят съответните занимания. За конкретните лектори. Това не знам дали се дава, тъй като институциите се очаква да имат някаква гъвкавост по отношение на осигуряване на лекторите. Поне аз бих очаквал при запитване да може конкретно да се отговори кои биха били лекторите – дали от висши училища, но дали това се използва на практика, не мога да кажа. По отношение на обученията на директорите на детски градини. Със сигурност това нещо може да се организира, има бюджет за това нещо – дали го използват директорите, това вече е въпрос на организация на локално ниво. Биха могли да го използват.

Госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! През последната година и учители, и родители, а и ученици, бяхме в много странна ситуация. Като се абстрахираме от всичко, което се случи, въпросът ми е свързан с финансовата част, а той е: как ще бъдат компенсирани родителите, които са в състояние на преки участници в учебния процес и са от първа необходимост, за да се осъществи? Тъй като подготвителните групи, първи и втори клас буквално го изкараха на крак вкъщи, много от родителите изпитват невъзможност да оставят децата, тъй като те са недостатъчно големи да се включат самостоятелно в процеса. За тази причина може би ще трябва да се помисли и да се предвидят мерки, които да компенсират финансово родителите, както за обезпечение на времето, което те отделят за децата си, така и допълнителен полагаем отпуск, който също да служи като компенсация за участващите в процеса при най-малките. Въпросът ми е като подвъпрос: какви ще бъдат критериите и как сте формулирали цялата процедура по кандидатстване

Благодаря за този въпрос. Вероятно знаете, че до момента няма предвидени такива мерки. Ние също до този момент не сме ги обсъждали по същество, освен по принцип, че такава възможност има. Очевидно е, че това е свързано с финанси, и то сериозни финанси, и средства, които в момента ние нямаме. При положение че има пълна неяснота как ще се продължи по отношение на бюджетирането, какви са възможностите – ние не сме тръгвали в тази посока да обсъждаме някакви конкретни мерки. Но въпросът е напълно резонен. За следващата година заедно с новия бюджет на страната биха могли тези мерки да се включат към другите мерки, свързани с борбата с ковид. Използвам случая да отбележа изключително важната роля на родителите. Аз разбирам, че финансово за тях това е проблем, но също така искам да кажа, че в тази извънредна ситуация, както казахте, ние няма как да помогнем на децата си, без да работим заедно – както учителите, така и родителите. Това е обща задача и в това отношение сътрудничеството е изключително важно. Има мерки, които да подпомогнат този процес, но те не са от този тип, за който Вие питахте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към втората поредица въпроси от „Има такъв народ“. Заповядайте, господин Георгиев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Като преподавател дълги години зад граница, забелязвам, че има доста голяма разлика в обучението на педагогическия състав там и тук. Така че въпросът ми е свързан с инвестициите в обучението и квалификацията на педагогическия състав и по-точно относно придобиването на дигитални компетенции с цел повишаване на качеството на образованието в случай на дистанционно обучение. Малко информация, с която Вие сте запознат, но предполагам голяма част от гражданите не са. От началото на извънредната ситуация са инвестирани около 6,7 млн. лв. в обучението и квалификацията на педагогическия състав. Забележете обаче, анализът показва, че тези инвестиции са правени без ясен план на ниво училище и регионално управление на образованието, а също така и без да се съобразят тези инвестиции с нуждите на учителите. Вие споменахте няколко неща, но моят въпрос, надявам се, да даде възможност да развиете повече темата относно инвестициите в обучението. Първо, бих искал да Ви попитам: имаме ли вече ясна и конкретна стратегия относно това как ще обучаваме нашия педагогически състав в тази форсмажорна обстановка? Знаем ли вече какви са конкретните и реални нужди на учителите? И не на последно място, бих искал да Ви попитам: колко са предвидените средства – парични такива, за допълнително обучение и квалификация на педагогическия състав до края на годината? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви и аз. Заповядайте, господин Министър. Благодаря Ви. Както обясних вече, принципът на квалификацията е следният: има няколко източника на финансиране, част от тях са национални, каквито са Програма „Квалификация“, каквито са европейските програми, включително и REACT-EU, и в същото време, има предвидени средства и в делегираните бюджети, които могат да бъдат използвани и трябва да бъдат използвани за квалификация. Заявката за това какви да бъдат курсовете за обучение са предоставени на ниво училище, които се подават към районното управление на образование и вече районното управление на образованието търси подходящи партньори, с които да организира съответните обучения. Този процес до момента не сме се опитвали да го централизираме повече, защото нашето усещане е, че най-добре учителите, директорите на училища и съответно обобщено за региона, за района, областта, имат най-добра представа какви са конкретните нужди, защото е ясно, че има много големи разлики между различните райони. Имаме още малко време да обсъдим дали искаме да променим този подход през следващата 1 – 2 седмици. Това ще бъде обсъдено също на Отрасловия съвет. Тъй като дефицитът по отношение на конкретните обучения е налице, но досега аз не съм чул от партньорите конкретни предложения как да се променят освен това, което в момента използваме, имайки тази платформа с различни възможности, директорите посочват повече този тип дейности, които са свързани с трудностите в пандемията. Искам да обърна внимание, че тук това, което наблюдаваме, не е свързано само с използването на електронните платформи и електронните устройства. Има изявен интерес към методическа помощ и съответните обучения, свързани примерно с прояви на агресия, които се увеличават в тази по-трудна среда, свързани с обхвата и връщането на децата в училище и повишаване на тяхната мотивация. Оказва се, че учителите дефинират няколко типа проблеми, които на централно ниво ние можем да ги видим, но очакването е, че все пак „отдолу нагоре“ много по-добре могат да се видят конкретните нужди. По отношение на конкретните суми аз имам някъде тук тази справка. Както казах, продължава Програмата „Образование“. Имаме втори етап на Програмата REACT-EU, които ще продължат с квалификациите. Така че, доколкото си спомням, до момента през това лято сме обучили над 6500 учители по REACT-EU-1, продължават тези квалификационни курсове,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми професор Денков, най-важното нещо, което си поставихме по време на ковид кризата, по време на нашето управление, беше да приоритизираме системата на българското образование. България беше една от малкото страни, които приоритизираха и поставиха в първите фази ваксинирането на българските преподаватели, педагогически, непедагогически персонал и преподавателите във висшите училища. Основната цел, която си поставихме тогава, беше, за да може максимално дълго време учебният процес да се провежда в присъствена среда. Разбира се, за да се случва това, той трябва да бъде безопасен. На първо място, е много важно да осигурим безопасността на българските учители, педагогически и непедагогически персонал. Спомняте си колко много от тях загубиха живота си В тази връзка въпросът ми към Вас е: какво е ваксинационното покритие на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, колко от учителите и непедагогическия персонал са ваксинирани, колко от тях са преболедували, на какво разстояние сме от постигането на колективен имунитет и какво прави Министерството на здравеопазването съвместно с Министерството на образованието, за да подготви образователната система, така че да осигури максимално дълго присъствено обучение на българските деца? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Благодаря и аз за важния въпрос, който поставяте. Както знаете, в различните страни има различни подходи, включително и в някои страни се прилага задължително ваксиниране. Това, което мога да кажа, е, че твърдо досега ние приемаме тезата, че трябва да използваме доброволен подход за ваксиниране на учителите, педагогически и непедагогически персонал. В тази връзка това, което направихме – през месец юли, към средата на месец юли, да установим, че нивото на покритие е по-високо от средното за страната в педагогическата сфера, но все още крайно недостатъчно около 30% от учителите и около 40% от директорите на училища и детски градини. Виждайки, че това би било сериозен проблем за следващата учебна година, направихме следните неща: Първо, записахме няколко видеоклипчета по 1 – 2 минути от хора, които имат авторитет в системата, с които обясняваме каква е ползата от ваксинирането както за здравето на конкретните лица, така и за провеждане на присъствен учебен процес и не на последно място, за запазване на здравето на хората в семейството и другите хора, с които контактуват ваксинираните. Искам да обърна внимание, че в други страни това е изключително успешен подход. Примерно Испания е една от водещите страни в момента по ваксиниране, защото там има силно чувство за това, че ваксинираните пазят здравето на другите. За съжаление, както виждаме от общия фон на страната, в България това не работи така, както бихме очаквали. През летния период не сме искали допълнителна информация, тъй като често получаваме сигнали, че учителите, директорите са претоварени от непрекъснати въпроси, анкети и така нататък, но в края на месец август – около 25 август, отново ще зададем тези въпроси за нивото на ваксиниране както на педагогическия, така на непедагогическия, включително и за това кои са преболедували, тъй като е ясно, че една ваксина след боледуване не е същото като една ваксина с незавършен цикъл на ваксиниране. Така че тази информация ще я имаме някъде около 5 септември, когато трябва да планираме мерките, свързани с началото на учебната година. Отново искам да подчертая – все пак имам известна професионална грамотност в тази област, трябва да има надеждни данни, за да могат да се планират действията, а надеждите данни в тази епидемия се получават някъде около две седмици предварително, защото тя има тази характерна особеност, има неустойчивост, хаотични цикли, тук и други колеги могат да потвърдят това, и никой не може да предскаже за период повече от 2 – 3 седмици какво е очакваното развитие на епидемията. По отношение на колективния имунитет – аз съм, за съжаление, убеден, че в момента сме все още далеч от него, още повече с развитието на Делта варианта. Но това, което казвам във всяко едно интервю, е, че ние призоваваме учителите, родителите, там, където децата над 12 години могат да се ваксинират, доброволно отново, това да бъде направено, защото това има много положителни последствия по отношение запазване на здравето на хората, медицинските факти са категорични в това отношение, запазване на рисковите хора около тях, включително и семейството – тези, които живеят заедно с тях, и това би осигурило по-дълъг учебен процес, защото дори при заразяване много по-бързо човекът оздравява и може да се върне на работа или да се върне в училище. Проведохме информационна кампания, за която споменах – на 40 срещи с 20 медицински специалисти от медицинските университети, от здравните инспекции, от Института по заразни и паразитни болести, които бяха много активни, много позитивно беше посрещнато тяхното участие, и не на последно място, помолихме колегите от медицинските висши училища да направят един общ сайт, той е достъпен публично вече от няколко седмици, в който обобщихме всички основни въпроси, идващи от страна на учителската общност, педагогическата общност, и на които въпроси са показани отговори, така че всеки може да ги види и да съотнесе към собствената си ситуация доколко това се отнася към него, или не се отнася като информация. Това са трите важни посоки – кампанията за ваксиниране, информационната кампания и сайтът с отговорите и въпросите, които сме задвижили през последните три месеца.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, позволете ми и аз да изкажа своето разочарование, че когато се разглеждат въпроси, свързани с темата на образованието, тази зала е празна. Ако ние, народните представители, не осъзнаем, че инвестицията в човешкия капитал е важна за България, нищо хубаво не ни чака. Да, броени дни остават до старта на новата учебна година и както става ясно по прогнозни данни на Националния институт по заразни и паразитни болести, пикът на четвъртата ковид вълна ще настъпи с началото на учебната година. Както стана ясно от изявлението на господин министъра, ни чакат дни, в които ние ще бъдем изправени пред предизвикателството за трета поредна учебна година – родители, ученици и училищната общност, да се справим с предизвикателството, наречено обучение в електронна среда. През месец март стартира Проект „Равен достъп до образование в кризисни ситуации“, който има за цел да обезпечи обучението в електронна среда. И в тази връзка е моят въпрос, господин Министър: има ли училища в Република България, които са неглижирали това да се включат, да кандидатстват по проект, да обезпечат електронното обучение в съответното училище, независимо че са регистрирали ученици, които не са обхванати за обучение в електронна среда? И вторият ми въпрос е:

по отношение на осигуряването на електронните устройства и достъпа до интернет – това е въпрос, който сме поели на централно ниво. Направихме проучване, в което се включиха всички училища, всички детски градини, които имат нужда от готовност за включване в електронно дистанционно обучение и както вече обясних, след закупените устройства през миналата учебна година се оказа, че все още има недостиг около 40 хиляди устройства. С поръчаните нови устройства – 15 500, които вече са поръчани през рамкови договори, и 24 500, за които обявихме обществена поръчка миналия петък, всъщност ние покриваме всички подадени заявки от училищата до едно. Въпросът, който също е много важен, е не само да има устройства, а те да бъдат разпределени по правилния начин. Оказа се, че през миналата учебна година е имало известни проблеми, устройства са били насочени към някои училища, които са имали по-малка нужда от тях, докато други училища са останали със сериозен недостиг на устройства. Организацията, която сме създали в момента, би трябвало да осигури всяко едно училище в страната с необходимите електронни устройства и всяко едно дете – с достъп до интернет. Разбира се, останалите въпроси, свързани с меките мерки, квалификация на училището, увереност как да се използват ресурси – те са по-трудни за решаване. Там процесът ще продължи, сигурен съм, и след началото на учебната година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. За втори въпрос от „Демократична България“?

изключително много загубиха децата и тези анализи, които бяха направени от външни фирми, не са дълбочинни анализи. Въпросът ми е: смятате ли да се направи дълбочинен анализ, в който да се отчете, да се установи с индивидуални планове към учениците към учениците тяхното здравословно и психично състояние, защото мисля, че това е от съществено значение? Това е във връзка и с въпроса, който зададе госпожа Ненчева, но е малко по-различен, защото анализът е доста повърхностен към момента. И един подвъпрос, малко доуточняващ въпроса на господин Пламен Николов: през тези две седмици, които бяха допълнителни за учениците, направи ли се анализ те бяха ли ефективни и по някакъв начин имаше ли ефект от допълнителните

Благодаря за коментарите и въпроса. Аз бих се поколебал да кажа, че анализът е повърхностен, най-малкото защото показа някои заключения, които не бяха ясни, не фигурираха дори и в общественото пространство като хипотези. Това, което Вие поставяте като въпрос – дали има индивидуални планове, които да обръщат внимание на всяко едно дете, в момента е задължение на учителите и на педагогическия състав във всяко едно училище. Знаете, че с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование тази дейност, която е доста ангажираща, беше делегирана на учителите като задължение, с което те трябва да проследяват как се справя всяко едно дете. В една трудна обстановка, каквато беше пандемичната, няма как да не отчетем, че учителите бяха претоварени и оттам може би не се справяха напълно с това проследяване, както се очаква. Но така или иначе тези допълнителни занимания, които бяха сложени с допълнителната седмица, така бяха дефинирани, че всеки един учител ще направи преглед на децата, с които работи, и всъщност те ще бъдат използвани максимално за децата, които имат най-големи проблеми – децата със специални образователни потребности, тези, на които родителите не говорят български, и така нататък. Тоест този индивидуален подход е делегиран като задължение на училищно ниво. По отношение на по-задълбочен анализ това, което мога да кажа, е, че в рамките на на месец и половина, който имахме, това беше абсолютният максимум, който можеше да се направи. Ние използвахме външни партньори в правенето на анализа, само за да допълним с информация, която трудно се получава по стандартния ред. В края на краищата този анализ, който е публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката, е анализ на нашето Министерство. Той не е на външните организации и аз заставам с целия си си авторитет и с институционалната отговорност зад това, което успяхме да направим. Между другото, основните заключения от този анализ напълно съответстват на анализите, които ние виждаме на наднационално ниво от страна на организации като ЮНЕСКО, Световната банка, които също имат анализи както за България, така и на международно ниво. Така че отново казвам: няма как да се съглася, че анализът не казва нова информация, която е важна, а по-скоро, ако има време и когато има време, разбира се, добре е да се направи по-задълбочен анализ. Аз бих го насочил в няколкото ключови точки, които остават адресирани, но не са достатъчно дълбоки. Това са механизмът на обхват – как може да се подобри на друго ниво, но в същото време това изисква и междуинституционална дискусия, която много трудно се провежда при тези несигурни времена. И второто е много по-ясната програма за квалификация, която да бъде с разчет за следващите една-две години, като това трябва да бъде организирано и с решение как ще изглежда електронната платформа на бъдещето. Това беше заявено от различни политически групи, че трябва да се развие. Ние също го обсъждаме много усилено в Министерството, но това отново е решение, което трябва да има доста дългосрочен хоризонт, за да бъде взето

Моля Ви да се ограничите в двете минутки за въпрос – доста надвишихте първия път. в дейностите, които залагате в мандата на служебното правителство за Министерството на образованието и науката, предвиждате изменения в няколко наредби – Наредба № 4 за учебния план, Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, Наредба № 11 за оценяване на резултатите, Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите и директорите и другите педагогически специалисти.

в профилирани гимназии, където броят на учениците е над 26? Защото максималният брой, максималната допълняемост на паралелките е до 26, но в нормативната уредба е дадена възможност на директорите да увеличат приема с 10%, а с разрешение на министъра на образованието и науката с още 10. Това здравословно ли е в условията на пандемия? Да не говорим, че делегираните бюджети ни доведоха до това – с изсмукване от другите училища на учениците

посоки. Първата е да се съгласуват някои наредби, за които се оказа, че имат известни разминавания помежду си, което създаваше в училищната общност известни разлики в тълкуванията и идеята беше този разнобой в наредбите да бъде изчистен, за да има еднозначно тълкувание. Голяма част от тези въпроси всъщност бяха поставени от членовете на Отрасловия съвет, които искаха да има ясно и изчерпателно изясняване на различните възможности – кога какви решения трябва да се вземат. Вторият тип промени, които бяха направени, бяха свързани с възможности за намаляване на административната тежест, така че да се даде повече възможност на учителите да отделят време за основното им занимание, а именно работата им с децата. Обществено достояние е, че учителите с промените в Закона се оказаха претоварени с много административни дейности и оттам беше направен един опит, на начално ниво, доколкото е възможно, да се намали тази административна тежест с ясното съзнание, че има още много какво да се направи в тази посока. Но никое от тези изменения не влиза в дълбочината на промените, тъй като нямаше достатъчно време, за да се направят по-дълбоки промени. В това отношение обаче ние сме идентифицирали къде има все още сериозни проблеми. Аз бих споменал само някои от тях, свързани с механизма на инспектиране, който очевидно няма да работи така, както е заложен в Закона за предучилищното и училищното образование, а оттам свързаният механизъм за атестиране на учителите, който е свързан с механизма за инспектиране, механизма за оценка на добавената стойност или качеството, както казваме в училищната мрежа. С други думи има какво още да се направи по отношение на нормативната база, включително необходими ли са някои промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Но в рамките на един служебен кабинет ние преценихме, че нямаме възможност да предложим тези промени, и затова направихме работна група. Тя вече е сформирана, която е със срок от шест месеца, и да се отиде на следващото ниво – промени на наредбите, включително и предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, така че да може всички заложени дейности да се реализират на практика, защото за Инспектората се оказа, че по начина, по който е планиран в момента, ще му трябват 30 години да направи инспектирането, което очевидно не е основната идея в Закона. По отношение на промяната на учениците в паралелките. Това, което направихме в хода на работата на служебното правителство, е да създадем критерии и комисия, която внимателно да проверява всяко едно искане и всяко едно решение, въпреки че се подписва от министъра, всъщност подписът на министъра е да удостоверява наличието на съответните критерии и дали са изпълнени, при които да се запише дете в съответното училище. Най-много случаи, с които в момента се сблъсквам в практиката си, има с децата, които с родителите си се връщат от чужбина трябва да влязат в училищната система и не са държали изпити по обективни причини, или отиват на етап, който не е свързан с изпити, и съответно търсим най-добрата възможност – според местоживеенето на родителите, според квалификацията, която детето има или търси съответното си развитие, да удовлетворим тези изисквания. Опитваме се и мисля, че сме минимизирали всякакъв субективизъм във вземането на тези решения, което е изключително важно в тази сфера, Благодаря Ви, господин Министър. Господин Николов, искахте думата за лично обяснение, ако не се лъжа. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Налбант, Вие сте дългогодишен служител на Министерството на образованието аз съм сигурен, че Вие правите много добра разлика между учебна програма, учебен план, учебно съдържание, но все пак ще си позволя да зачета един официален документ на Министерството на образованието: „Учебната програма посочва общото количество на часовете по предмета за годината съгласно учебния план, както и примерното разпределение на часовете за всяка тема за различните видове уроци.“ В този смисъл, госпожо Налбант,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Изминалата учебна година премина под натиска на епидемичната обстановка в страната и голям обем от учебния материал се преподаваше в условията на дистанционно обучение. Ясно е, че е необходимо да се намери златната среда, така че да се защити здравето и на учителите, и на учениците, но и да се създадат необходимите условия за качеството на образование. Направеният анализ за изминалата учебна година е установил намаляваща ангажираност и мотивация на учениците по време на онлайн уроците. Това е предпоставка за задълбочаване на неравенството между най-силните и най-слабите и повишава риска от отпадане на една част от младежите, създава условия за своеобразна дискриминация по отношение на децата от семейства с по-ниски доходи и живеещи в отдалечени селища. Нашата страна е на едно от първите места по брой на отпаднали ученици от образователната система. В тази връзка въпросът ми е следният: увеличил ли се е броят на учениците, отпаднали от училище през изминалата година поради невъзможност да се включат в учебните дистанционни занимания? Какви мерки се предвиждат във връзка с идентификацията на деца в рискови и уязвими групи, включително и тези с ограничен достъп до интернет или необходимите устройства? Ще се разработи ли специфичен модел спрямо различните групи ученици по възраст, комплицираност на учебния материал, специфични потребности, така че да се осигури възможно най-подходяща и целесъобразна форма на обучение в условията на пандемия? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Ненчев. ДЕНКОВ: Преди да отговоря на въпроса, първо искам да благодаря на всички, които се включиха в тази дискусия, и да Ви уверя, че Министерството е отворено за всякакви допълнителни предложения и за обсъждане, защото темата е толкова важна, че никой не може да си позволи да я пренебрегне. По отношение на неравенството и отпадналите ученици. Действително България не се справя добре, тъй като през последните години има други страни, които значително намалиха броя на отпадналите ученици Португалия, Испания. Това са примери за страни, които успяха два до три пъти в рамките на пет години, или малко над пет години да намалят броя на отпадащите ученици. При България имаше известен период около 2015-а до 2018-а, 2019 г., в която имаше – макар и слабо, намаление на процента отпадащи ученици. За съжаление, през последните две години отново имаме леко увеличение – от 12,5 към малко над 14%, което показва, че имаме влияние на пандемията и трябва да имаме специално внимание точно към тези рискови ученици. Както вече обясних, мерките, които сме предвидили, са свързани с осигуряване на устройства, достъп до интернет, осигуряване на работа на медиаторите, които иначе щяха да останат без заплата, а медиаторите са изключително важни точно за рисковите групи, задвижване отново на Механизма за обхват преди да се вдигне вълната, така че максимално да осигурим контакта с децата и техните родители и също така квалификация специално в тези области – как се работи с рискови деца. Това е, което можем да направим до момента в рамките на времето и финансите, с които разполагаме. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към изразяване на отношение към отговорите на министъра. От „Има такъв народ“? Заповядайте, господин Чорбанов. Имате пет минути. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, ще се съгласим, че темата за образованието в условията на пандемия е изключително важна и трябва да се каже, че разделението в обществото е много сериозно по отношение на реакцията към мерките, които се взимат. Общественото здраве и, от друга страна, обществената полза по някой път са в противоречие, защото едни мерки, които имат за цел ограничаване на пандемия и разпространение на заболяване, могат да доведат до много тежки обществени последствия по отношение най-вече на спирането от добро образование, това, това, което не коментирахме изобщо днес в залата – образованието в университетите, което е не по-малко важно от това в училищата. Но ще започна от училищата и идеята за доброволното ваксиниране. Залети сме от информация от учители, които са притискани изключително силово да бъдат ваксинирани, така че изобщо не става дума за доброволно ваксиниране. Тук има два аспекта. Естествено, че ваксинирането би било от абсолютна полза, ако е важна мантрата, която е условието за ваксини, ваксинираният човек да не боледува и да не разпространява заболяването. Обаче, при положение че е категорично, че ваксинацията с наличните ваксини дава възможност хората да бъдат заразени, в такъв случай не виждам никакъв смисъл да бъдат притискани учителите това нещо да го правят. Тяхното лично здраве вече е тяхна лична работа, което е нещо съвсем различно от обществената полза. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Обществена полза няма по отношение на това дали един ваксиниран човек разпространява или не заболяването, а това дали той ще бъде спасен от ваксината, е вече една друга тема.

Точно за образованието и за учителите, които биват притиснати. Тук е точно моят въпрос и коментар: дискриминират се напълно хората, които са прекарали заболяването. Дискриминират се по отношение на това каква е тяхната роля и дали те могат да изпълняват служебните си задължения без изобщо риск към обществото. А това е много важно, тъй като всички данни показват, че прекаралите заболяването няма нужда да бъдат ваксинирани и съответно могат да изпълняват своите служебни задължения и като учители, и като лекари. като лекари. Така че е много важно да се вземат мерки – данните са страшно много, тези хора да могат да участват и да бъдат добри преподаватели, без да създават никакъв риск за хората, с които работят. от този аспект много е важно да се има предвид, че дистанционното обучение може да бъде разглеждано в две противоположни посоки. Това, което е проблем за учениците, е най-вече тяхното социализиране и психическите проблеми, които могат да бъдат впоследствие. Това, което обаче е проблем в университетите, е различно. Там е по-малък аспектът по отношение на тези психически проблеми, но много по-голям е от липсата на адекватно образование, тъй като изключително много дисциплини в университетите са свързани с много практически упражнения, с много практически дейности и няма как да бъдат извършени дистанционно. Именно от тази гледна точка много е важно планът, който ще бъде провеждан, как ще се отнася, освен за детските градини и за училищата, но също така и адекватно да бъде приложен към университетите, тъй като ние прекрасно знаем, че спирането на университетите на практика спира в много от специалностите нормалната дейност на тези групи – говоря в много от специалностите, които не са хуманитарни, най-вече. Естествено е, че всички ние се вълнуваме доколко учениците ще бъдат предпазени в една среда, в която може да се коментира дали те се срещат извън училище с хора в риск, или не се срещат. Би било тежка спекулация ние да прогнозираме как ще се развие пандемичната вълна. Опитът показва, че всъщност вълните минават навсякъде, в абсолютно всички държави, независимо от нивото на ваксинация, независимо от социалното Така че в много голяма степен трябва да се направи хубав анализ дали трябва задължително всички мерки, които се копират от държава в държава, да бъдат приложени на 100% в България, за да бъде ефикасно предпазен процесът на образование както на учениците, така и в детските градини, така и в университетите. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, това, което обсъждаме, касае българското образование и подготовката на здравната система. Моля Ви, не допускайте от трибуната на Народното събрание да се правят антиваксърски послания към българските граждани! Ако професор Чорбанов, който е имунолог и не е запознат със здравеопазването в Европа и с медицината, на него трябва да му стане ясно, че… Професор Чорбанов, държавите, в които е постигнато високо ниво на имунизация – погледнете броя на болните в лечебните заведения, вижте в Англия, вижте в Израел, вижте в другите държави. Няма нужда да ни четете лекция, защото сте имунолог и от медицина явно нищо не разбирате. Господин Ангелов, направих забележка на господин Чорбанов и смятам, че с това съм изпълнила своите задължения като председателстващ заседанието, но и Вие не използвайте процедура по начина на водене, за да правите пък отговор на професор Чорбанов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, приветствам Ви за много от нещата, които сте направили и които казахте. Всъщност това са неща, които направихме и последната година-година и два месеца, Вие продължихте голяма част от мерките. И анализа, който публикувахте, всъщност е този, който направихме миналата година от същия екип. Затова не откривам много нови неща от него, но все пак той е надграден. Искам да Ви кажа – още миналата година установихме, че обучението в електронна среда води до дефицити. То не беше трудно да се установи, понижена конгнитивна, емоционална, поведенческа ангажираност, която няма как да не доведе до спад в образователните резултати, няма как да не доведе до повишен процент отпаднали ученици в образователната система, обездвижване, психически проблеми. Затова няма съмнение, че най-добрата алтернатива е присъственото обучение. Ние сме в трудната, бих казал, дори морална дилема да избираме между правото на образование и правото на здраве вече месеци наред. Не се съмнявам, че системата на образованието ще изпълни всички противоепидемични мерки. Съмнявам се и по-скоро се опасявам, когато дойдат трудните дни, тъй като виждате последните седмици – всяка седмица имаме удвояване на случаите. Трудните дни идват, когато достигнем капацитета на здравната система. Опасявам се да не се направят компромиси с всички останали сектори и цената на пандемията или на поредната вълна да бъде отнесена преди всичко от системата на образованието. В останалите сектори – икономическите, има концентрирани днешни икономически загуби. В този смисъл призивът ми към Вас е Вие да бъдете гласът на образованието, гласът, който защитава правото на образование. Защото, ако не го направите Вие, може да се окаже, че няма кой друг да го направи, когато обществото е заплашено, дори бих казал, е склонно да изпада и в паника. В този смисъл Ви призовавам да подкрепите, макар и не като народен представител, в Комисията по образование Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който предлагаме да удължи с още една година правото на избор на родителите да решат децата им да останат вкъщи. Това наистина – може би и Вие сте ги чули тези гласове, това са родители, които действително са притеснени за децата си или за друг член на семейството и предвид ситуацията, предвид търсенето на този баланс между правото на образование и правото на здраве според нас е необходимо да се удължи тази възможност, това изключение от принципа на задължителност в образованието, което по принцип не е желателно, но при настоящата ситуация това изключение по-скоро ще помогне да имаме повече присъствено обучение. Няколко бележки. Казахте: 42 хиляди устройства. В последната една година преди встъпване в длъжност на служебното правителство, в системата на образованието са доставени допълнително 108 хиляди устройства. Да, те сигурно не са достатъчни. Можем с Вас да дискутираме дали трябват 20, 30 или 40 допълнително. Не се отказвайте от тази идея да има фонд, подпомагат взаимно, когато се налага превключване в режим на обучение в електронна среда от разстояние, защото тези потребности, които Вие сте установили, са моментна снимка и много бързо могат да се променят. Решихме да не купуваме таблети. Вие сте решили да купувате таблети. Бележката ми е, че целият свят отрича таблетите като подходящо устройство за учене. Залагат на така наречения ученически тип лаптопи, с подсилен корпус, които много повече време се ползват, все пак децата много лесно чупят електронните устройства, пък и таблетите не са толкова подходящи от гледна точка на функционалност. Беше засегнат въпросът с квалификацията. Има над 20 милиона в Проекта „Образование на утрешния ден“ конкретно за квалификация за дигитални умения както за преподаване в електронна среда, така и за разработването на на електронни уроци, така и за преподаването на дигитална креативност, която вече е вплетена в почти всички учебни програми и трябва да се разширява хоризонтално. Довършете или по-скоро пуснете системата, която би трябвало да е готова, за оценка на квалификациите. Да, действително има и проблем с множеството доставчици на квалификационни услуги и с качеството на квалификациите. Тази система за оценка от страна на обучаемите ще помогне на следващите обучаеми да имат потребителската оценка дали една квалификация е добра, или не е. Различното с предходната учебна година е, че сега че сега имаме ваксини – достатъчно, предостатъчно. Приветстваме Ви за това, че правите информационна кампания, но, за съжаление, Министерството на здравеопазването не прави в достатъчна степен такава. Ръководството на Министерството на здравеопазването е неадекватно, бих казал, по отношение на информационната кампания. За съжаление, тук – в парламента, чуваме послания в обратната посока. Единственото, което може трайно да възстанови присъственото обучение, е ваксинацията. И по отношение на отпадналите една бележка. Процентът на отпадналите ученици се мери от възрастовата група 20 – 24-годишните, тези, които не са завършили училищно образование. Тоест резултатите от Механизма, който имаме, ще се видят след няколко години, но вече в самата информационна система по него ние имаме резултатите. Средният брой години, които учат децата от уязвими групи, се е увеличил от осем на девет и половина – говоря училищно образование. В този смисъл ние имаме повишен среден обхват в системата, но все още не и подобрени стойности на изхода. Продължете с работата по механизма, което предполага всички ангажирани институции – МТСП, МОН, Министерството на вътрешните работи, координирани усилия… ПРЕДСЕДАТЕЛ …сега, в началото на годината с ангажираност на премиер, вицепремиер не изпускайте момента началото на годината, колкото и да е сложна ситуацията. Само целенасочената работа по Механизма е начинът ние да пресечем възпроизводството на неграмотността от поколение в поколение, особено в семействата, в които липсва ангажираност на учениците. Иначе няма съмнение, че понижената ангажираност ще доведе до крачка назад по отношение на обхващането. Това е начинът. Поздравления за това, че сте осигурили средства за Проекта „Подкрепа за успех“, но сега е моментът, сега е стартирала бюджетната процедура между министерствата за бюджета за следващата година. Не забравяйте, Вие казахте, че до януари 2022 г. сте осигурили средства, какво правим след януари 2022 г. за тези две изключително важни дейности – медиаторите и диференцираното обучение в зависимост от образователните трудности на учениците? Тези две дейности, ако бъдат прекъснати, ще има много по-големи щети от настоящата ситуация. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, госпожо Председателстващ! Обичам да споменават името ми, защото това дава хубави поводи. Образованието е една от най-важните сфери в нашето общество и именно затова смятам, че не можем да си позволим да дискриминираме и спираме от работа учители просто защото не са ваксинирани, което би довело до проблем в образователния процес. И само като информация за безкрайно примерната държава Израел, която има толкова голям процент ваксинирани – над 80,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Аз разбирам злободневността на въпроса, който Ви е зададен, и всъщност аз съм удовлетворена от отговорите на зададения въпрос – от Вашите отговори, господин Министър. Знам, че не е лесно в такава ситуация да се отчетат както желанията на някои родители, на по-голямата част от родителите, ако трябва да сме коректни, децата им да са непрекъснато в училище, така и желанията на друга част от родителите, които се притесняват за децата си; както желанията на част от учителите да се ваксинират, така и нежеланието на другата част от учителите да се ваксинират, и това е нелека задача. Всъщност, взимайки повод от целия дебат тук, както и от Вашите отговори, аз си мисля, че тази ситуация на нас като общество, не само на нас, разбира се, ни казва едно нещо през последната година – година и половина, когато бяха затворени училищата, не само у нас, всъщност това е най-големият провал на управляващите не само в България, но и по света. Защо? Защото децата понесоха най-тежката цена. Колко е тежка тази цена в момента осъзнават предимно хората, които са в системата на образованието, но много скоро и късно обаче ще го осъзнаят и обществата. Защото на децата им беше отнето основното право – правото на достъп до образование. Всички розови приказки, че дигиталното – ние влизаме в дигитален свят и така нататък – да, сигурно е така, но ние нямахме готовност за това сега и никой няма да замени контакта между учители и ученици, ако искате да имаме нормални поколения, разбира се. Учителите поеха огромна тежест върху себе си. Те нямаха подготовка да работят в онлайн среда, така и не я получиха. Правеха всичко сами – от разработване на уроци до използване на всякакви възможни канали за проверки на знания, за нов начин на оценяване, не по 6 и 7 часа на ден, а по цял ден. Не е нормално образованието обаче – това, което ние допуснахме като общество. Защото ние сега си говорим дали можем да ваксинираме учителите, дали не можем, какво ще правим – това са злободневните проблеми и няма как да избягаме от тях. По-големият проблем е, че не можем като общество да допуснем образованието на детето, включително и в тази среда, да зависи от това едно дете ли е вкъщи, или са две, или три деца, един компютър ли имат, детето с един родител ли е, или е с двама, и този втори родител може ли да си остане да го гледа? От това зависи качеството. Докарахме го, че качеството на образованието зависи от това. И големият разговор за образованието, уважаеми колеги, е качеството на образованието. Това е големият разговор. Кризата ни даде възможност да видим къде сме и ние не стоим добре. Не казвам, че само у нас, в България, но ние трябва да се грижим за българските поколения и за бъдещето, нашето, в България. Така че всичко, което се прави, и аз съм убедена, че Министерството на образованието ще го направи, но има много неща, които могат да бъдат направени и не бяха – за квалификацията на учителите, все пак там се отделят едни над 30 милиона. и четвъртото народно събрание многократно поставях въпроса какъв е контролът при харченето на тези средства, за да се достигне до качеството, което заслужава изхарчването на тези над 30 милиона? Знаем всички, които сме в системата, как се извършва тази квалификация. Смея да твърдя, че и сега българското учителство – това е един от проблемите, не е подготвено за работа в онлайн среда. Защото това означава нова методика на преподаване, която няма нищо общо с пренасяне на това, което се случва в класната стая пред камерата на лаптопа, това означава по нов начин подготвени учители, включително и тези, които сега излизат от университетите, и означава още много неща. Тази криза ни показа, че трябва да мислим по посока намаляване на децата в паралелките, каквото и да ни коства това, нова функционалност на училищните сгради, каквото и да ни коства това, нов начин на подготовка на учителите. Това са големите изводи от от епидемичната криза, която ни застигна. А иначе, аз съм сигурна, че и Министерството на образованието, и учителската гилдия – ние сме все пак най-дисциплинираната гилдия, смея да твърдя, от професионалните гилдии, ще се справим и с поредното предизвикателство. Но въпросите, които извежда тази криза на преден план, с тяхното решаване сме крайно закъснели. Защото това са най-тежките въпроси

Колеги от „Демократична България“ – за изразяване на отношение?

Искам да благодаря първо на министъра на образованието и науката за всички разяснени въпроси. Разбира се, останаха още много неща, които ние ще поговорим с Вас днес на срещата, която имаме, с представители на Министерството на образованието и науката и представители на „Демократична България“ от парламентарната ни група. Исках само да акцентирам, че, както каза преждеговорившата колежка, наистина образованието е основен акцент. Но също така не трябва да забравяме, че психическото здраве на децата всъщност е това, което е основният проблем през последната една година. Надявам се, че Министерството ще направи всичко възможно, така че цялата програма, която в момента наистина само гони показатели, както самият министър се изрази, сравняваме – какво сравняваме, сравняваме резултатите от миналата година с тази година – какво са постигнали учениците. От моя опит, тъй като аз имам три деца и знам много добре както в прогимназиален, така и в начален курс как бяха проведени учебните занятия, в много от случаите децата бяха доста по-лесно препитвани накрая на учебната година и това беше съвсем естествено, защото това поне беше съобразено с учебния процес. Така че сравненията, които можем да направим по отношение на резултатността на учениците, са малко субективни. Това обаче, което със сигурност мога да отчета, е, че повечето деца около мен бяха много, много сериозно Същото се отнася и за учителите, които в голяма степен наистина понесоха доста стресово и отнесоха на гърба си цялата абсолютна липса на подготовка по време на образователния процес по дигитално образование. Основното, което трябва да направим, е да постигнем пак добри резултати по отношение на образованието, но да съобразим цялата система следващата една година с

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ако запитате който и да е зрял човек кое е най-ценното в живота му, ще каже: „детето ми и образованието му, реализацията му“. Това, че тази зала днес е полупразна, не означава, че обществото и гражданите в нашата страна не се интересуват от образование. Въпросът е в това да намерим общата пресечна точка. Моето пожелание към всички колеги, към министър Денков, към следващите министри на образованието е сферата на образованието да бъде тази сфера, в която търсим общото, а не различното. Да, някои от нас може би административно са били натоварени и боравят с терминология, но това не пречи на останалите да навлязат и да я усвоят. Терминологията, разбира се, е важна, за да знаем за какво говорим, имам предвид за учебната програма. Между другото, тя не се променя така лесно. Във връзка с днешните въпроси и отговори

да приключи дейността си без някакви сериозни дефицити. В същото време искам да кажа, че може би един министър на образованието е този министър, който има нужда от най-много време, за да навлезе в защото това е една голяма система – образователната, защото това е една голяма нормативна уредба и защото съдбата на всеки един млад човек е значима. Аз благодаря на министър Денков за отговорите. Тези отговори можехме да видим и на сайта на Министерството на образованието, те са качени, но самият разговор, който се проведе, беше полезен и се надявам на следващи дебати

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми Министър! За съжаление, аз не съм педагог и нямам спецификите и познанията в тази сфера. Мога да говоря само от името на родител на две деца и моята гледна точка по отношение на това какво се случи през последните две години. Последните две учебни години бяха белязани от сянката на ковид кризата. Възникнаха сериозни предизвикателства – и пред учениците, и пред учителите, но и пред нас – родителите на тези деца. От страна на учителите – те се сблъскаха с изпитанието възможно най-бързо и ефективно да адаптират учебния процес към специфичните условия, в които бяха поставени. Много от тях представиха иновативни методи и стратегии за справяне със ситуацията за преподаване на учебния процес, за проверка на усвоените знания и умения на техните ученици, и индивидуални консултации с децата, които срещаха определени затруднения при тази форма на обучение. Поздравявам всички български учители за положените усилия да пречупят образователния процес през призмата на техните собствени ученици. За съжаление обаче, не бяха и малко учителите, които реално не успяха да се справят така адекватно със ситуацията поради липса на достатъчно квалификация или подготовка за работа в електронна среда. За още по-голямо съжаление, част от педагозите ни изгубиха битката поради инфекция с COVID-19. Какви бяха последствията за учениците? Учебните планове за тях не бяха преструктурирани така реално във времето, за да отговорят на потребностите на електронното здравеопазване. Голяма част от децата, въпреки всичко, останаха без равен достъп до образование поради физически ограничения и невъзможност за използване на предоставените им средства – поради проблеми с обезпечеността на интернет услуги в определени отдалечени селища. Голяма част от нашите деца се обучаваха сами вкъщи поради факта, че родителите им не можеха да отсъстват от работа. Това, разбира се, особено в определени възрастови групи поради липса на достатъчно самоконтрол и самодисциплина децата реално не участваха активно в учебния процес, не получиха необходимите знания и квалификация. От друга страна, в резултат на обучението в дистанционна форма, както вече беше споменато, се стигна до една дестабилизация на емоционалното и физическото състояние на нашите ученици. Особено до първокласниците, а моето дете именно е в първи клас, те нямат изградени навици за учебен процес, не можаха да си изградят такива, не можаха да си изградят умения за работа в екип, за комуникативност между отделните ученици, за проява на инициативност. Нямаше как да се разгърнат и дейности за увеличаване на физическата активност или обогатяване на тяхната култура. Ние родителите бяхме поставени пред предизвикателството да преструктурираме ежедневието си така, че да отговорим на потребностите на електронното обучение. Някои от нас се наложи да поставят в риск работата си, а други – просто оставиха грижите за децата и за учениците на своите възрастни родители – баби и дядовци, на които определено не им беше лесно да се справят с използването на модерна апаратура. Затова вярвам, че е необходимо да се търси златната среда. Да се опази и здравето на учителите, и здравето на учениците, но и да се създадат необходимите условия за адекватно и целесъобразно провеждане на дистанционното обучение тогава, когато то стане неизбежно. Необходимо е създаването на единен дистанционен център за обучение, така че да се покрие необходимостта от евентуално електронно обучение дори на един ученик от определен клас, за което Вие споменахте. Необходимо е да се осигури подкрепа на родителите, които са ангажирани с участие в обучението на техните деца със съответните финансови средства или допълнителен отпуск. Необходим е, разбира се, по-стриктен контрол на противоепидемичните мерки и по-широка информационна кампания, така че да стимулираме желанието за ваксинация в педагогическия и непедагогическия персонал. Ние сме тук, за да поставим въпросите на масата, но за да дадем и тяхното решение, защото нашите – щях да кажа пациенти, защото нашите граждани имат нужда от адекватни решения в момента. В крайна сметка децата са нашето бъдеще, а образованието не е подготовка за живота, то е самият живот. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ Тъй като не е правено предложение за удължаване на работния ден, благодаря Ви министър Денков. С това приключихме изслушването. Не е постъпило предложение за удължаване на работния ден, а ни предстои още едно изслушване, за което очевидно нямаме време. Затова смятам да приключим заседанието днес. Утре да започнем с първа точка от дневния ред – изслушване на министъра на енергетиката.